Tere hommikust, head kolleegid! Alustame Riigikogu täiskogu VIII istungjärgu 3. töönädala teisipäevast istungit. Kõigepealt on teil võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Marika Tuus-Laul, palun!

kuna see polevat valitsuse prioriteet, nagu me eile siin saalis peaministri suust kuulsime. Peaminister väljendas eile ka oma isiklikku seisukohta, et ta on skeptiline, et mingi uus uuring üldse midagi aitaks, sest kõik sai tema meelest selgeks 1994. aastal. Aga me teame, et Ohutusjuurdluse Keskuse juht Rene Arikas, aga ka mitmed teised uurimisgrupid

seda raha andis eelmine valitsus, aga praegu on juurde vaja, küsiti ainult miljonit, aga seda raha praegu ei leita. See miljon oleks väga vajalik. Homme saabub jälle see kurb tähtpäev, nagu me teame,

Nõndaks, olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe arupärimise. Juhatus otsustab selle edasise menetlemise vastavalt meie kodu‑ ja töökorra seadusele. Teeme nüüd kohaloleku kontrolli.

eelnõu 671. See on esimesel lugemisel ja see ongi ühe lugemise eelnõu. Palun siia rahanduskomisjoni esimehe Aivar Koka.

esimest lugemist 19. septembril ja eelnõu algatas rahanduskomisjon 15. septembril. Komisjon langetas järgmised konsensuslikud otsused: võtta eelnõu Riigikogu täiskogu päevakorda teisipäeval, 27. septembril ja viia läbi Tulenevalt Riigikontrolli seaduse §‑st 5, mille kohaselt audiitori Riigikontrolli eelarveaasta tegevuse kontrollimiseks määrab Riigikogu rahanduskomisjoni ettepanekul, ja vastavalt oma käesoleva aasta 13. septembri otsusele esitab Riigikogu rahanduskomisjon

Küsimusi ei näe. Siis avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ka ei ole, sulgen läbirääkimised. Vastavalt Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse § 117 lõikele 2 ei saanud selle eelnõu kohta muudatusettepanekuid esitada. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku viia läbi eelnõu 671 lõpphääletus. Teeme ka saalikutsungi.

panen hääletusele rahanduskomisjoni esitatud otsuse eelnõu 671. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

poolt on 58 saadikut, vastu 1, erapooletuid ei ole. Otsus on vastu võetud. Tänane teine päevakorrapunkt on rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmest Eesti Panga Nõukogu liikme nimetamine" eelnõu 676 Ka see on ühe lugemise eelnõu. Esimesel lugemisel olevat eelnõu tuleb meile tutvustama rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk. Palun!

676 esimest lugemist ettevalmistav arutelu. Komisjon arutas eelnõu esimese lugemise ettevalmistamiseks oma 20. septembri istungil.

Jürgen Ligi kompetents on madalam kui Andres Sutil, et ta välja vahetatakse? Aitäh, Peeter! Ma arvan, et sa saad valesti aru. Andres Sutt sai selle koosseisu alguses, kui kõikidel fraktsioonidel oli võimalus esitada oma nõukogu liikme [kandidaat], Eesti Panga Nõukogu liikmeks siinsamas saalis kinnitatud.

Eesti Panga seadusesse me selle koosseisu ajal selgelt kirjutasime sisse mõned punktid ja üks nendest on see, et igal Riigikogus esindatud erakonnal on õigus esitada üks

Tõnis Mölder, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Hea ettekandja! Sinul, Aivar, on kindlasti kogemust oluliselt rohkem kui siin saalis paljudel inimestel kokku. Kuidas sa hindad, kas Eesti Panga Nõukogu saab sellega teadmisi juurde või pigem kaotab? Aitäh! Lihtne vastus sellele küsimusele oleks, et rahanduskomisjonis seda ei arutatud. Aga ma loodan, et kõigil on meeles see seadusemuudatus, mis tehti selle koosseisu ajal.

Riigikogu ei kommenteeri seda, vaid usaldab Eesti Panga Nõukogu esimeest, ja samamoodi, kui fraktsioon esitab oma kandidaadi, siis me usaldame fraktsiooni otsust. Aitäh! Aitäh! Rohkem küsimusi ei näe. Ka selle eelnõuga on sama lugu, et eelnõu kohta muudatusettepanekuid esitada ei saanud. Läheme kohe juhtivkomisjoni ettepaneku juurde viia läbi lõpphääletus. Aga ma teen ka saalikutsungi.Head

kolleegid, panen hääletusele rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse eelnõu 676. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Jaa, ma saan aru, et see on salajane. Me peame siis selle ka niimoodi tegema, et oleks salajane hääletus. Praegu läks tehniliselt valesti. Oleme valmis, jah? Panen uuesti hääletusele, nüüd salajaselt, rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse eelnõu 676. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Eelnõu toetas 47 saadikut, erapooletuid oli 1 ja vastuhääli ei olnud. Otsus on vastu võetud. Liigume edasi. Tänane kolmas päevakorrapunkt on majanduskomisjoni algatatud elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu numbriga 680. Eelnõu on esimesel lugemisel. Palun kõnetooli majanduskomisjoni esimehe Kristen Michali. Nii. Austatud juhataja! Head kolleegid! Teie ees on elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu 680.

elektrienergiat reguleeritud hinnaga ja see võimalus laieneb ka kuni 1 gigavatt-tunni ulatuses energiat tarbivatele füüsilisest isikust ettevõtjatele, sihtasutustele, mittetulundusühingutele. Regulatsioon kehtib 2023. aasta lõpuni.Eelnõu

kuni aasta lõpuni oli eratarbijate puhul koormus müüja peal. Ettevõte peab ikkagi ise aktiivselt nõustuma sellega või andma oma nõusoleku selleks, et üle minna teisele paketile. Samuti on eeldatud, et ettevõtjate puhul ka lepingutrahve makstakse ja lepinguid täidetakse. See sai nüüd niimoodi hästi lühidalt üle käidud.

Kui ei peaks piisama, siis ilmselt tuleb seal ka hinnavahet. Võib veel meenutada, et eraisikutel on ka 50 eurot megavati ehk 5 senti kilovati pealt täiendav energiahinnasoodustus universaalteenusele lisaks, mis on ka valitsuses

kõige keerulisem üleminekunüanss on MKM‑i vaates. Nemad arvasid, et ettevõtluse poole pealt võibki olla kõige keerulisem see nüanss, et saada selgeks, kas on tegemist ettevõttega, mis läheb selle universaalteenuse [regulatsiooni] alla, ehk äritarbijaga.

Vähemalt praegu ministeeriumi ja komisjoni vaates esimese lugemise ajal selline hoiak on, et ettevõtted peaksid oma lepinguid täitma. Me ei välista, et me seda esimese ja teise lugemise vahel komisjonis täiendavalt arutame, aga praegu see nii on. on. Ministri poolt oli selgitus juurde, et MKM‑i vaates on ettevõtetel siiski suurem kohustus oma riske hinnata ja maandada. Ettevõtjad kindlasti saavad ise hinnata, kas universaalteenusele üleminek ja sellega seonduv leppetrahvi tasumine tasub ennast äriliselt ära.

Otsustati algatada eelnõu, see oli konsensuslik otsus. Juhuks kui eelnõu võetakse menetlusse ja määratakse juhtivkomisjoniks majanduskomisjon, [otsustati] määrata juhtivkomisjoni esindajaks Kristen Michal. Siin olid poolt 5 ja vastu 3. Meil oli debatt, sest ka kolleeg Taavi Aas soovis seda ette kanda. Näete, kui hea töö meil majanduskomisjonis käib, soovijaid on rohkem, kui mahub pulti, aga õnneks läks seekord sedapidi. Kolmandana tegime otsuse, et juhul kui eelnõu võetakse menetlusse ja määratakse juhtivkomisjoniks majanduskomisjon, siis teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 27.

Kui eelnõu võetakse menetlusse ja määratakse juhtivkomisjoniks majanduskomisjon, siis teeme ettepaneku määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks viis tööpäeva, see on 4. oktoober kell 17.15, seegi otsustati konsensusega. Nii. Ma loodan, et ma olen andnud ülevaate. Sellest universaalteenuse regulatsioonist on räägitud palju.

Teiseks, väikeettevõttele ehk äriühingule, kus töötab vähem kui 50 inimest ja mille aastakäive või aastane bilansimaht ei ületa 10 miljonit eurot. Universaalteenuse äritarbija on ka mittetulundusühing, sihtasutus ja füüsilisest isikust ettevõtja, kes ostavad elektrienergiat aastase mahuga kuni 1 gigavatt-tund, ning nii mikro‑ kui ka väikeettevõte, kellele osutatakse selle seaduse alusel universaalteenust. Nii. Ma loodan, et oli arusaadav. Aitäh! Aitäh! Küsimused ka. Helle-Moonika Helme, palun! Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Kui me räägime mikroettevõtjatest, FIE‑dest ja MTÜ‑dest, siis on selge, et tegemist on ettevõtjatega, kes on nende kõrgete energiahindadega juba jäänud ja jäävad järjest suurematesse raskustesse. Kas ei ole ikkagi ebaõiglane, et lepingu muutmisel rakenduvad trahvimäärad? Kui me räägime kõrgetest energiahindadest ja sellest, mis mõju sellel on majandusele ja kogu ühiskonnale, siis miks koheldakse raskes olukorras olevaid kliente erinevalt? Riik justkui võimaldab kergendust selles olukorras, aga ikkagi on sinna mingi künnis seatud. Aitäh, Aitäh, hea küsija! Nagu ma mainisin oma ettekandes, me arutasime seda ka komisjonis. Ma ütlen kohe ette ära, et me kindlasti arutame seda esimese ja teise lugemise vahel täiendavalt. Kui

siis hoiak on olnud selline, et ettevõtetel siiski on, kuidas ma ütleksin, funktsionaalselt majandusärilistes küsimustes oma hinnangute tegemisel tõenäoliselt suurem

Ma ei asuks ette eitavale positsioonile, et kas siin on võimalik leida mingi muu lahendus. Me arutame seda kahe lugemise vahel. Peeter Ernits, palun!

Aga kui nad tegelevad näiteks mingi ühe ja sama asjaga, kas olete mõelnud, et tekib nagu ebavõrdne kohtlemine? Nad pakuvad näiteks toitlustust või majutust, aga ühel on konkurentsieelised.

Tootmissisendite alla käivad nii energiahinnad kui ka mingisugused muud sisendid. Seetõttu praegu öelda, et me ei peaks seda sellepärast nii lahendama, et me ei saa kõiki

saame universaalteenusega hõlmata. Teistele ettevõtetele on teised lahendused, muu hulgas tootmisseadmete üleminekuks, muu hulgas energiaallikate muutmiseks, muu hulgas näiteks likviidsuskriisi ületamiseks. Vähemalt nii on

ehk suur hulk väike‑ ja mikroettevõtteid saab samuti võimaluse universaalteenusele üle minna. Seda kõike öeldes me peame tajuma, et ega see ei pruugi olla ju mingisugune

Aitäh, hea küsija! Arvestades, et meil on siin töötsüklid ja vahepeal on üks teistsuguses vormis töötsükkel, kui kõik töötavad oma valijatega seal, kus nad töötavad, siis ma eeldaks, et kuskil oktoobri teises pooles me võiks jõuda selle eelnõu menetlemisega sinnani, et saaks ehk jõuda kolmanda lugemise ära teha.

Helle-Moonika Helme, palun! Aga te ütlesite, et tõepoolest, isegi teil ei ole veel aimu, milline see universaalteenuse hind võiks tulla, see on nii rangelt hoitud riiklik saladus, tuleb välja. Inimesed on segaduses. on segaduses. Juba, ütleme, eraisikud ostavad põrsast kotis, rääkimata ettevõtjatest. Kas kinnitate või lükkate ümber näiteks sellise teabe? Inimesed ütlevad, et nad on Eesti Energiasse juba helistanud, Eesti Energial ilmselt on mingisugused indikatsioonid

Aga proovime seda küsimust veidi tükkideks võtta. Esiteks, universaalteenuse hind ei ole muidugi riiklikult valvatud saladus. Riigisaladused on midagi muud. Tegemist on protsessiga. Meie siin koos saalis seadusandjatena otsustasime, et selle hinna

Eraisikute puhul on, ma meenutan, lisaks universaalteenuse hinnale viis senti kilovatilt täiendav energiasoodustus. Mis iganes see hind tuleb, selle saab sealt veel maha võtta. Ettevõtete puhul on see hind tõenäoliselt enne teada. Suure kindlusega, kui me jõuame teise ja kolmanda lugemiseni, ma arvan, sellel hetkel, kui me siin debateerime, siis me juba teame seda hinda, vähemalt tänaste teadmiste järgi. Mis puudutab EKRE ettepanekuid, siis kindlasti töötame läbi kõik ettepanekud, mida te esitate, ja suhtume neisse suure lugupidamisega. Aga samamoodi tasuks mõista, et maksumaksja rahakott on piiratud. Näiteks needsamad ettepanekud, mille üle me esimesel lugemisel või eelmistel lugemistel EKRE‑ga debateerisime – ütleme nii, et kõik ettepanekud lihtsalt ei lähe senituntud õiguskorraga kokku. Peeter Peeter Ernits, palun! Hea juhataja! Hea ettekandja! Viimati oli selle sinu koha peal siin ettevõtlusminister,

Me esitasime selle ju juba kodutarbijate puhul, oleks võinud keevitada needsamad mõned punktid sinna külge ja oleks meil see asi olemas. See, et põrsas on kotis ja et milline hinnasilt talle tuleb – noh, see on tõesti jama ja Konkurentsiamet liiga palju jorutab ka. Aga miks see niimoodi on läinud, et selline jobutamine on olnud? Aitäh! Ma ei ole selle tegevust tähistava terminiga kuidagi nõus. Debatt on käinud pidevalt. Mis puudutab ettevõtlusministri siin olemist või mitteolemist, siis see oli koalitsioonisisene kokkulepe, et me algatame selle majanduskomisjonis, just aja kokkuhoiu nimel, et ei toimuks aja venimist või kuidas iganes teie seda soovite tähistada.

Aitäh! Väga hea, et EKRE surve on ikkagi mõjunud ja nüüd on ka koalitsioon aru saanud, et tuleb aidata ka ettevõtlust. Aga

Aitäh! No mis tahes lahenduse puhul, hea küsija, võib ju suurema osa ajast ja miks mitte kas või terve päeva rääkida sellest, mida see ei hõlma. Eraisikute Eraisikute või kodutarbijate universaalteenuse debati ajal keskenduti siin hästi palju sellele, et ei aidata ettevõtlust,

piiramist või raha juurdeandmist – see, võin öelda, on seni tundmatu metoodika. Vähemalt majandus‑ ja rahandusringkondades ei teata väga neid, kes oleksid näinud inflatsiooni pidurdumist odavamate hindade kehtestamise või raha juurdeandmise tõttu. Nii et inflatsiooni pidurdamisena see metoodika ei tööta. Parimal juhul saab rääkida sellest, et kui on Konkurentsiameti kontrollitav hind, mis läheb tööstusele sisenditena, siis see aitab tööstustel – antud juhul me räägime mikro‑ ja väikeettevõtetest – konkurentsiolukorras ellu jääda ja hoiab võrdset positsiooni nii Eestis kui ka väljaspool. Sellena see töötab. Aga ärge nüüd mitut asja sassi ajage, ärge värvige seda lage tumedaks. Teistest meetmetest ma rääkisin.

Ma järeldan küll, et samade reeglitega peaksid ka kohalikele omavalitsustele kuuluvad vastavad ettevõtted saama toetust nii-öelda mikro‑ ja väikeettevõttena.Aga

kasvavate palkade näol, samas on lasteaiad, koolid, hooldekodud, rahvamajad küsimärgi ees, kas jätame lambid põlema ja kütte sisse või paneme uksed kinni. Kas kohaliku omavalitsuse mõõde ka kuidagi arutelusse tuli? Jaak

Andres Metsoja, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud komisjoni esimees! Ma saan aru, et see kaasamise ring ettevõtete kontekstis alles tuleb, aga minu poole on pöördunud vee-ettevõtted. Ma saan aru, et enamik Eesti väikseid vee-ettevõtteid mahub selle eelnõu raamidesse. Paraku paar suuremat vee-ettevõtet ilmselt ei mahu. Tekib küsimus, kas see eelnõu võib ka täiendada elutähtsa teenuse konteksti. Tõepoolest, vesi ja reovesi on tähtsad teemad, energiakulud on seal suured. Kas seal võib tulla laiendusi ikkagi elanikkonnale teenuse pakkumise kontekstis? Vähemalt on sellele osundatud. Ma ei tea, kas seda on jõutud ka juba arutada. Aitäh! Aitäh! Teil on õigus, et see kaasamise ring tuleb, Riigikogust me saadame selle laiali nagu tavaliselt ja püüame tagasisidet saada. Seda me ei ole siiamaani arutanud, et elutähtsa teenuse osutajaid kuidagi täiendavalt siia alla laiendada, aga kui te selle küsimuse nii püstitate, siis kindlasti esimese ja teise lugemise vahel arutame. Aitäh!

Heidetakse meile ette, et me pöörame tähelepanu selle eelnõu kitsaskohtadele ja vigadele. No andke andeks, nii peabki tegema, see ongi konstruktiivne kriitika. Ma loodan, et ka koalitsioonil siiski mingisugunegi konstruktiivsus on säilinud. Aga tulen tagasi minu eelmise küsimuse juurde. Toiduainetööstus, liha‑, leiva‑, piimatööstus – kõik need on suuremad ettevõtted. Nende olulisus meie inimeste varustamisel on ülisuur, sest just nimelt sealt tulevad põhitoiduained, sealt tulevad just nimelt soodsama hinnaga toiduained. Väikeettevõtjad, kes teevad väga maitsvaid juuste ja ei tea mis delikatesse, ju seda valdkonda

Teises küsimuses te kurdate, et koalitsioon ei ole üldse konstruktiivne. Minu meelest te peaksite olema nendes küsimustes järjepidevam. Seda esiteks. Teiseks, mulle tundub, et selle aitamisega on natukene ikkagi jälle seesama asi, et kõik, kes tahavad aidata, peaksid mõistma ühte lihtsat põhiprintsiipi: maksumaksja raha on piiratud. Ei ole olemas mingisuguseid tohutuid salakassasid, suuri kassasid, mis iganes kassasid, kullapotte kuskil vikerkaare otsas. Eelarve on miinuses, see tähendab seda, et jagatakse ära rohkem, kui on. Need on väga olulised printsiibid. Kui nüüd küsida endalt, kas me võiks rohkem aidata, siis jah, me võime rohkem aidata, nii palju kui suudame, aga selle piiri seab tegelikult maksumaksja võime see hiljem kinni maksta. Seetõttu ma ütlen vastuseks teie küsimusele, et kui teil on konstruktiivseid ettepanekuid, siis me kindlasti kuulame neid ja arutame. Ilma igasuguse kahtluseta, majanduskomisjon on minu meelest seni väga hästi saanud just sisust lähtuvalt ettepanekuid arutada. Seal on vähe poliitilisi loosungeid olnud ja püüame ka tulevikus selle poole, et seal tühje poliitilisi loosungeid vähem oleks.

kui on vajadus täiendavate toetusmehhanismide või abi järele, siis need mehhanismid peavad tulema kas uutest lahendustest, ja ma tean, et meil on plaanis erinevaid algatusi teha, mis teevad võrku tühjemaks ja nii edasi, või nendest meetmetest, mida ma mainisin, kas see on siis likviidsusabi, võimalus üle minna teistele tootmisseadmetele ja nii edasi. Ma loodan, et see vastas teie küsimusele. Aitäh! Aitäh! Rohkem küsimusi ei ole. Teist ettekannet ka ei ole. Saame minna läbirääkimiste juurde. Taavi Aas, palun! Austatud juhataja! Head kolleegid! See eelnõu on nüüd küll üks selline eelnõu, mis näitab seda, et ka tilk teeb lõpuks kivi sisse augu. Rääkis opositsioon, mis ta rääkis, juba selle eratarbijate universaalteenusele ülemineku kohta tegid opositsioonierakonnad parandusettepaneku, et paneme ettevõtjad ka sinna sisse. No ei kuulanud koalitsioon. Üks päev enne seda, kui majanduskomisjon hakkas seda eelnõu arutama, andis Keskerakond sarnase eelnõu sisse. Ju siit see tõuge tuli, et lõpuks võeti jalakesed kõhu alt välja ja hakati liigutama. Nii et on opositsiooni tööst kasu küll. Isegi selline ettevõtjatevaenulik valitsus, nagu meil täna on, hakkab lõpuks ennast liigutama ja midagi tegema. Aga selle eelnõuga, nii nagu siin täna juba saalis küsiti, seisab meil ilmselt päris korralik töö ees. Oleks pidanud seda ikkagi tegema juba koos, arutama seda koos eratarbijate universaalteenuse eelnõuga, sest nii nagu küsimused näitasid, tegelikult on probleeme päris palju. Hakkame pihta nendest trahvidest ettevõtjatele, väikeettevõtjatele. Siin tekib küsimus, kas on üldse mõtet üle minna, kui see trahv on on pöördunud Eesti väikeettevõtete assotsiatsioon. Küsimus on selles, et väga paljud mikroettevõtted ja väikeettevõtted tegutsevad rendipindadel ja kuidas nemad saavad universaalteenusele üle minna, kui nad soovivad. Väga oluline küsimus, mis täna siin saalis tõstatus, on kohalikud omavalitsused ja nende ettevõtted. Mis neist saab? Need ettevõtted pakuvad reeglina teenuseid otse elanikele ja kui nad ei saa üle minna odavamale elektrienergiale, siis loomulikult tähendab see kõrgemat hinda kõigile Eestimaa elanikele. Nii et siin neid küsimusi, mida arutada tuleb, on palju. Ma saan aru, et me oleme teatud mõttes ajalise surve all, sest koalitsioon on nii kaua venitanud. Aga ükskord me peame ettevõtjaid aitama. Ent küsimusi, mida lahendada, on palju. Oleks pidanud palju varem sellega tegelema hakkama. Nii et eks siis majanduskomisjonis saame arutada. Aga veel kord: selle eelnõu puhul ma küll tunnen rõõmu selle üle, et opositsiooni järjepidev tegevus on lõpuks toonud koalitsiooni sellesse punkti, kus me täna oleme. Aitäh! Aitäh! Rene Kokk, palun! Aitäh, austatud eesistuja! Head kolleegid! Jaa, tõsi on see, et selle teemaga me oleksime võinud tegeleda juba mõnda aega tagasi, kui me arutasime eraisikutele universaalteenuse kehtestamise võimalust ja eelnõu. Nagu eelkõneleja juba ütles, opositsioonierakondade ettepanekud olid täiesti laual,

Tollel ajal kahjuks ei võetud pardale neid opositsiooni ettepanekuid, mis oleks võimaldanud juba eelmise eelnõuga ära [kaotada] needsamad kitsaskohad. Aga nüüd eelnõust. Mõned murekohad on vaja veel üle rääkida.

aga teises sektoris kaotame need ära. Me peame ikkagi lähenema ühetaoliselt ja objektiivselt kõikidele suundadele. Nüüd sellest, et

ja oleksid pidanud ette nägema võimalikke riske, mis puudutab elektri hinna tõusu. Ma väidan vastu, et seda olukorda, mis praegu on, nägid tõenäoliselt ikka väga vähesed ette, seda inflatsiooni ja elektrienergia hinda, mis täna meil on. Nii et selle taha taha pugeda ei ole nagu õige. Kui tulla selle juurde, et meil on väga palju ka pereettevõtteid ja väikeettevõtteid, mida see hõlmab, siis kindlasti ei ole seal tegemist suurte juhtimisorganitega juhatuse ja nõukogu näol, mis seda ette nägema. Nii et leppetrahv tuleb kindlasti siit välja võtta. Ma loodan, et komisjoni arutelude käigus me jõuame konsensusele ja saame selle siit ka välja võetud.

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Ärevatel aegadel ootame tihti lihtsaid ja kiireid lahendusi, ühte võluvitsa, mis lahendaks kõik mured korraga. Kõrged energiahinnad on ajanud meid kitsikusse, mis paneb muretsema nii kodutarbijad kui ka ettevõtjad. Leevenduste pakkumisel alustasime kodutarbijatest. Universaalteenuse eelnõu menetledes lubasid sotsid teha valitsuses selle nimel tööd, et riik tuleks appi ka meie tööandjatele. Täna esimesel lugemisel olev eelnõu toob kiirema lahenduse neile ettevõtetele, kes on suurimas riskis. Mikro‑ ja väikeettevõtted on need, kes reeglina tegutsevad regioonides ja on kohalikud tööandjad. Nemad on need, kellel meie majandus püsib. Pakutud lahendus pole ehk ideaalne, aga see on parim, mida saab kiiresti teha. Häda on käes juba täna, mitte tulevikus. Tõsi, me ei tea, milliseks kujuneb universaalteenuse hind, kuid loodame, et see tuleb mõistlik. Igal juhul loob see enamikule ettevõtetest, MTÜ‑dele ja sihtasutustele, teadmise, mis tulevikus ees ootab, ning aitab nad tänasest turbulentsist välja. Sotsiaaldemokraatide vaatest on parim inimeste toimetuleku tagaja just nimelt väärikas palk. Universaalteenuse laiendamine väike‑ ja mikroettevõtetele aitab hoida töökohti ja tagada inimeste toimetulekut. Aitäh! Kolm

Me räägime täna elektriturust ning oma ettevõtete ja inimeste toetamisest. See on üks võimalik meede

mikro‑ ja väikeettevõtete kohta. Kui oponendid ütlevad, et aga mida see koalitsioon teinud on, siis ma tuletan meelde, et see koalitsioon on siin Riigikogu saalis

mille kohta ehitajad ütlevad, et see on maailmarekord. Tänases energiakriisis, vaadates toiduainetööstust ja kogu tööstuse poolt, näeme, et loomulikult on suurettevõtetel palju küsimusi.

meie abikaasad tagantjärgi, siis ei oleks ju riigi juhtimine keeruline. Aga tavaliselt me õpime oma vigadest. Tark õpib teiste vigadest, meil juhtub tihti see, et me peame õppima oma vigadest. Täna arutati seda, et mingid trahvid tulevad. Mina Mina ise kui mitme ettevõtte omanik ütlen, et kui ma õigesti mäletan, siis see eelnõu võeti vastu enne suvepuhkusele minekut, enne jaanipäeva.

ei olnud muid lahendusi, siis ettevõtjad püüdsid fikseerida. Aga ma tahan tuletada meelde seda, et kõigil ettevõtjatel ja eraisikutel oli võimalus otsustada, kas olla börsil

Esimesed kümme aastat vabal turul olles kõik, kes ostsid börsilt, võitsid, ja kõik, kellel hind oli fikseeritud, kaotasid. Mina pean tunnistama, et mina hakkasin võitma alles selle aasta augustikuust. Enne seda, kui ma vaatasin keskmist börsihinda ja oma fikseeritud hinda, selle hetkeni olin ma veel miinuses. Nüüd ma tunnistan jah, et juba teist kuud olen plussis, kuigi hind ei ole mitte nii odav, kui siin mõned räägivad, mis oli aasta tagasi. Paljudel lõppes leping ikkagi eelmisel aastal, kellelgi kehtib see veel järgmise aasta lõpuni või järgmise aasta märtsini, kui väga paljudel lõpevad need head soodsad hinnad.Aga

väga külm, siis pikendatakse seda ühe kuu võrra. Ma veel kord tänan ja loodan, et majanduskomisjonis liigub see eelnõu

Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Nagu juba ettekandest saime teada, juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 680 esimene lugemine lõpetada. Ühtlasi on juhtivkomisjon palunud määrata lühendatud tähtaeg muudatusettepanekute esitamiseks. Seega, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 4. oktoober kell 17.15. kell 17.15. Tänane kolmas päevakorrapunkt on samuti läbi arutatud. Liigume neljanda päevakorrapunkti juurde: rahanduskomisjoni algatatud alkoholi‑, tubaka‑, kütuse‑ ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu 675

alkoholi‑, tubaka‑, kütuse‑ ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu, mille eesmärk on vabastada aktsiisist veeldatud maagaasi ehk LNG taasgaasistamiseks kuluv maagaas sarnaselt maagaasiga, mida kasutatakse maagaasivõrgu töös hoidmiseks. Energiakriisi olukorras energiajulgeoleku ja maagaasi varustuskindluse tagamiseks käivad Paldiskis kiirendatud korras ehitustööd LNG‑ujuvterminali ehk FSRU vastuvõtuvõimekusega haalamiskai ja taristu rajamiseks. Meie aktsiisiregulatsioon ei arvesta sellise LNG taasgaasistamisega ja vajab seetõttu täiendamist. Eelnõuga pakutav aktsiisivabastus põhineb analoogial ja võrdsel kohtlemisel. Aktsiisist on vabastatud maagaas, mida kasutatakse maagaasivõrgu töös hoidmiseks. Tehniliselt käib see nii, et maagaasi tarbijatele edastamiseks on vaja vähendada selle rõhku. Kuid rõhu vähendamisel alaneb maagaasi temperatuur ja osa maagaasist kasutatakse seadmete soojendamiseks, et vältida nende külmumist. Sarnast aktsiisivabastuse põhimõtet rakendatakse ka elektrienergia puhul, kus elektrienergia tootmise suutlikkuse säilitamiseks kasutatav elekter on aktsiisist vabastatud. FSRU-laev ei ole osa maagaasivõrgust ja seetõttu sellele kehtiv aktsiisivabastus ei laiene. Küll aga on rõhu alandamisel seadmete soojendamiseks kuluva maagaasi kasutamise otstarve sama mis maagaasivõrgus. Rõhualandusseadme külmumise vältimiseks tuleb LNG taasgaasistamise seadmeid soojendada. Üldjuhul tarbitakse FSRU‑laevas taasgaasistamise protseduuril maagaasi. LNG taasgaasistamiseks kulub laevas energia saamiseks hinnanguliselt ligikaudu 2% maagaasist. Kui muudest allikatest soojusenergiat juurde ei saada, on taasgaasistamiseks võimalik kasutada muud kütust kulude optimeerimiseks. Soodustus laieneks ka sellistele võrguvälistele maagaasitarbijatele, kelle LNG‑mahuteid täidetakse näiteks autotranspordi abil ja kus toimub LNG taasgaasistamine enne selle kasutuselevõttu. Oluline on siinkohal välja tuua, et aktsiisivabastuse rakendamiseks on vaja taotleda energia aktsiisivabastuse luba ja täita kaasnevaid kohustusi.

haalamiskai ja vastuvõtuvõimekus on olemas varem ja laev peaks jõudma kohale varem, siis on võimalik seda aega ka 15 päeva lühendada, mida saame arutada komisjonis esimese ja teise lugemise vahel.

20. septembril otsustas komisjon konsensuslikult, et tehakse ettepanek menetleda eelnõu täna täiskogus ja esimene lugemine lõpetada. Muudatusettepanekuid ootame üldises korras, see tähendab kümne tööpäeva jooksul. Aitäh! Aitäh! Ma ei näe küsimusi. Siis on võimalik liikuda – ka siin ei ole kaasettekannet – läbirääkimiste juurde. Läbirääkimiste soovi ei ole. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 675 esimene lugemine lõpetada. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 11. oktoober 17.15. Neljanda päevakorrapunktiga oleme ühel pool. Tänane viies päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud kohtute seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 633. Eelnõu on esimesel lugemisel. Ettekandjaks peaks olema justiitsminister Lea Danilson-Järg, keda ma ei näe saalis, nii et ma teen viieminutilise ... Ai, jõuab, ei tee vaheaega. Jaa, palun kohe pulti. Palun, justiitsminister Lea Danilson-Järg! Aitäh, hea istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed! Täna olen tutvustamas eelnõu 633, mis puudutab muudatusi kohtute töös. Selle eelnõuga nähakse ette kohtunike spetsialiseerumine haldus‑, tsiviil‑ või süüteovaldkonnale.

Seetõttu on praegu keeruline kohtunikel spetsialiseeruda kindlatele õigusvaldkondadele ühe menetlusliigi sees. Samas muutuvad õigusvaidlused aina keerukamaks ja seetõttu ja seetõttu on nii advokaadid kui ka prokurörid näiteks juba spetsialiseerunud. Väga oluline on toetada spetsialiseerumist ka kohtunike puhul, mida antud eelnõuga tehaksegi. Eelnõu eesmärk on anda kohtute käsutusse senisest tõhusamad juhtimishoovad, mille abil saab soodustada kohtunike ulatuslikumat spetsialiseerumist ja seeläbi ühtlustada töökoormust, ka kohtupraktikat, juhtida osakonna ametnikke, samuti töötada välja just selle valdkonna jaoks sobivamad tööprotsessid. Eelnõu kohaselt moodustatakse igas maakohtus vähemalt üks süüteo‑ ja üks tsiviilosakond. Osakonna minimaalseks suuruseks on kuus kohtunikku, kes võivad asuda erinevates kohtumajades. Iga kohtunik menetleb kohtuasju lähtuvalt oma spetsialiseerumisest kogu maakohtu piires. ja süüteoosakonna sisese kohtunike spetsialiseerumise ja täiendavate osakondade loomise vajaduse otsustaks eelnõu kohaselt kohtu üldkogu. Osakond saab spetsialiseeruda kitsamale valdkonnale, näiteks perekonnaasjad, maksejõuetusmenetlused, võlaõiguse asjad jne. Kohtunike arvulise jaotuse osakondade vahel otsustab kohtu esimees. Kohtu üldkogu otsustab, millisesse osakonda kohtunik kuulub. Iga kohtunik hakkab kuuluma ühe osakonna koosseisu vastavalt tema valdkondlikule spetsialiseerumisele.

Kohtu esimees määrab kohtule osakonnajuhatajad neljaks aastaks. Kohtumaja juhtide ja kohtu aseesimeeste senised volitused lõpevad. Kohus ise on vaba kinnitama oma struktuuri ja otsustama, kas kohtu osakonda kohtunikust osakonnajuhataja juhtimise alla hõlmatakse

Juhul, kui osakonna koosseisus saavad olema ka ametnikud, see tähendab kohtujuristid ja istungisekretärid, tõuseb ametnike professionaalne tase seoses sügavama spetsialiseerumisega.

Üldjuhul toimub kohtuistung selles kohtumajas, mis asub kõige lähemal kohale, mille järgi on kohtualluvus määratud, aga vajaduse korral võib istungi läbi viia ka mõnes teises kohtumajas, näiteks kui see asub osapooltele sobivamas kohas töötamise koha tõttu või mõnel muul põhjusel. Selline ongi lühikokkuvõte sellest, millised eelnõuga plaanitavad muudatused kohtusüsteemis läbi viiakse. Ja nüüd küsimused. Aivar Kokk, palun! Ja nüüd küsimused.

Aga kas teile ei tundu, et siin on väike oht? Eesti on nii väike riik, ja kui süüalused teavad juba ette, kes on potentsiaalne, võimalik tema kuriteo liiki menetlev kohtunik,

Aitäh küsimuse eest! Ma usun, et need riskid on igal juhul samad. Need riskid on ka täna olemas, et kohtunikku mõjutatakse. Aga selleks on olemas oma riskimaandamismeetodid ja ka kohtunikud ju peavad igati näitama, et nad on erapooletud. Nii et ma arvan, et siin selles mõttes olukord ei muutu. Kui toimub mingi mõjutamine, siis igal juhul tuleb sellesse sekkuda ja see lahendada juba ettenähtud reeglite kohaselt. Helle-Moonika Helme, palun! Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Tõepoolest, spetsialiseerumine on alati hea. Nii nagu hea kolleeg Aivar Kokk küsis, et

Kas sellised absurdsused on tulevikus kuidagi maandatud? Aitäh küsimuse eest! Ma usun küll, et on paremini maandatud, aga igal juhul tuleb rikkumistele ka tulevikus tähelepanu pöörata. Kohtunikud peavad tegema oma tööd ausalt. millisel moel? Suur tänu! Austatud minister! Ma saan aru, et siin on püütud nüüd kohtusüsteemi oluliselt kohendada, või nagu te ise ütlesite, moderniseerida.

kui on niisugused asjad, mis on mingis mõttes ikkagi sarnased, siis kohtunikul ja ka tugipersonalil on nendega hõlpsam tegeleda ja nad liiguvad menetlusega kiiremini edasi.

küllaltki suur probleem, kuna sealne palgatase ei käi [ajaga] kaasas. Kohtunike palk on seaduses määratud, aga tugipersonali palk ei ole kuskil kindlaks määratud sealne palgatase on viimasel ajal jäänud natuke jalgu, sinna on raske värvata inimesi ja tugipersonalist on olnud puudus. Õnneks küll järgmise aasta eelarvega see probleem olulisel määral laheneb, kuna palgakasvuks õnnestus eelarvesse raha juurde saada.

Aitäh! Selge see, et kui mingisuguses süsteemis teha muudatusi, siis kindlasti on neid, kes on selle vastu. See muudatus on väga hästi läbi mõeldud ja ma ütleksin, et kindlasti ta muudab olukorda paremaks.

Aga kindlasti see on muudatus paremuse suunas. Kohtunike seas on ka need seisukohad erinevad. Ei ole nii, et kõik on vastu, eks ole, seal on erinevad nägemused. nägemused. Ma arvan, et kui see süsteem rakendub, siis nad näevad ise ka, et siin tegelikult põhjust muretsemiseks ei ole.

Aga siin on neid terve kari: A – arvestatud, OA – osaliselt arvestatud, MA – mitte arvestatud, S – selgitatud, TV – teadmiseks võetud. Kas see palett teie ministriks oleku ajal jääbki selliseks avaraks või on see ainult ühekordne selline lai palett arvamuste iseloomustamiseks? Aitäh! Mina ministrina ametnikele küll juhiseid ei anna, kuidas täpselt nad peavad kooskõlastustabelit sõnastama. Ju siis on peetud antud juhul seda asjakohaseks, niimoodi sõnastada. Ma usun, et see ei ole mingisugune poliitiline otsus, kuidas asju kooskõlastustabelis sõnastada. Ametnikud on ilmselt nii otstarbekaks pidanud. Aitäh! Aitäh! Rohkem küsimusi ei näe. Palun Riigikogu kõnetooli põhiseaduskomisjoni ettekandega Toomas Kivimägi. Väga lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Austatud minister! Põhiseaduskomisjon arutas seda eelnõu oma istungil 13. septembril käesoleval aastal. Kuna oli ka asendusliikmeid, siis ma loen ette, kes osalesid. Osalesid komisjoni liikmed Sulev Kannimäe Mart Võrklaeva asendusliikmena, Toomas Kivimägi, Anti Poolamets oli Paul Puustusmaa asendusliikmena, Üllar Saaremäe, Mihhail Stalnuhhin, Marko Torm ja Jaak Valge.

Minister tutvustas komisjoni istungil käesolevat eelnõu praktiliselt sama põhjalikult kui mõned minutid tagasi siin saalis. Tõepoolest, kordan veel seda näidet, et see kohtumajade,

tulnud. Ei pea eitama, aga ei saa ka kinnitada, et üks põhjus võib olla selles, et siiski kaovad ära teatud ametikohad. Kohtumajade juhid on saanud teatud lisatasu. Ma küll ei usu, et see on peamine põhjus, aga ei saa välistada, et mingi seos võib siin olla ka sellega, miks neid

lõpuks ole ka arusaadav, aga minister selgitas, et eesmärk on kohtute töö tõhustamine, mille abil püüeldakse kiirema kohtumenetluse ja kvaliteetsemate kohtuotsuste poole. Kellel meist saab olla midagi selle vastu? Omaette lugu on, kas need meetodid on meile kõigile vastuvõetavad, see on teine asi. Viljar Peep täpsustas ja tõi sellesama näite, millele ma korra viitasin, et näiteks lastega seotud kuritegude puhul on politseis ja prokuratuuris [nende uurimisele] spetsialiseerunud inimesed, aga kohtutes nii ei ole. Ka pankrotiasjade ja majanduskuritegude menetlemine liigub paremini ja kiiremini, kui sellega tegelevad kohtunikud on spetsialiseerunud ühele või teisele kitsamale valdkonnale. Kohtuasjad on läinud palju keerulisemaks, mistõttu selline spetsialiseerumine on ka minu hinnangul igati vältimatu. Tõepoolest, ka mina küsisin sama küsimuse, mida küsis kolleeg Paul Puustusmaa, et miks ei ole minister suutnud neid väga häid kavatsusi teha selgeks kohtunikele, kuna oli nii palju märkusi ja eriarvamusi. Minister möönis, et tõepoolest on terve rida kohtunikke, kes on tulihingeliselt nende muudatuste poolt, ja samas on ka neid, kes on tulihingeliselt nende muudatuste vastu.

aga kohtumaja juhi lisatasu sellisel juhul kaob ära ja kaovad ära ka maakohtute aseesimeeste kohad. Ka see puudutab kindlasti kedagi väga isiklikult. Komisjoni esimees Eduard Odinets tõstatas täiesti uue teema, mis eelnõus käsitlemist ei olnud leidnud, küll aga oli see ära mainitud väljatöötamiskavatsuses. See puudutas kohtunike töövõimetuspensioni.

Minister sõnas, et ta on selle lühikese aja jooksul teemaga päris palju tegelenud. Ta möönis, et ta on kohtunud sellel teemal ka Eesti Kohtunike Ühinguga ja saavutanud põhimõttelise kokkuleppe,

Siinkõneleja lausus, et ta siiski on skeptiline – ja olen jätkuvalt skeptiline –, et kuhu me niimoodi välja jõuame. Kui rääkida töövõimetuspensionist kui sellisest, siis niimoodi peaks siis ju igal elualal olema. Miks keegi on võrdsem ja teised vähem võrdsed? Siis peaks kõikidel teistel elualadel ka olema mingisugune töövõimetuspension. Minu arvates peaks selle koha pealt riigi rahakoti natukene koomal hoidma. Tegelikult on riik viimastel aastatel võtnud selle suuna,

vähe. Minister nõustus minuga, ka tema on seda meelt, et sellist eluaegset pensioni ei peaks olema. Ta taas kord rõhutas seda, et kui, siis pigem olgu see ühekordne hüvitis. Kõige lõpuks tehti menetluslikud otsused. Esiteks, võtta eelnõu täiskogu päevakorda 27. septembril, otsus oli konsensuslik. Teiseks, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada, otsus oli konsensuslik. Kolmandaks, määrata juhtivkomisjoni esindajaks põhiseaduskomisjoni liige Toomas Kivimägi, otsus oli konsensuslik. Neljandaks, teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks siin on oluliselt pikem aeg kui tavapäraselt – 27. oktoober 2022 kell 17.15. Aitäh! Küsimus on ka. Peeter Ernits, palun! ettekandja! Advokaadid ja prokurörid spetsialiseeruvad, ja nagu ma aru saan, on selle tulemus, et peaks ka kohtunikke tuunima spetsialiseerimise koha pealt. Aga kohtunike ühing või need tulihingelised, need, kes ei poolda neid initsiatiive, on öelnud, et õiguse tippspetsialistina ei saa kohtunik endale lubada, et ta tegeleb vaid ühe kitsa valdkonnaga.

Siin on öeldud, et on selgitatud, et see on vale lähenemine. Aga kuidas see siis on vale lähenemine? Vaadake, kuritegevuse ja üldse kohtute asjade puhul prioriteedid keegi spetsialiseerub mingile alale, siis ta vähendab oma konkurentsivõimet. Kas te arutasite seda?

muutuvates kohtuasjades – me kõik mööname, et kohtuasjad on järjest-järjest keerukamad –, tõepoolest, kui advokaadid on spetsialiseerunud, siis peab sellele vastu tulema

Aitäh! Rohkem küsimusi ei näe. Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 633 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud. Muudatusettepanekute tähtaeg on käesoleva aasta 27. oktoober kell 17.15. Tänane viies päevakorrapunkt on lõpetatud. Kuues päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse eelnõu 666 esimene lugemine. Ettekandjaks palun Urmas Kruuse. Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Head kuulajad! Lubage tutvustada Maaeluministeeriumis koostatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse eelnõu. Eelnõu töötati välja eeskätt selleks, et rakendada järgmise aasta 1. jaanuarist uut reformitud Euroopa Liidu ühist põllumajanduspoliitikat ehk ÜPP‑d.Tahan ehk ÜPP‑d.Tahan kõigepealt öelda, et teie ees olev eelnõu tegeleb eeskätt uuele poliitikale rakendusliku raamistiku loomisega. Poliitika sisu olulisemad küsimused saavad valdavalt olema sätestatud mahukas strateegiadokumendis ehk Eesti ÜPP strateegiakavas. Viimase ÜPP reformi kokkulepped realiseerusid kahes suures Euroopa Liidu alusmääruses: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ÜPP strateegiakavade kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ÜPP rahastamise, haldamise ja seire kohta. Nendel tugineb olulisel määral ka teie ees olev siseriikliku rakendusseaduse eelnõu. Tulenevalt muudatuste ulatusest, on võrreldes kehtiva, perioodiks

Eelnõu alusel rakendatavad ÜPP toetusskeemid võib tinglikult jagada nelja rühma. Esiteks, kõik need, mida tulevikus hakatakse andma ÜPP strateegiakava alusel Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist ehk EAGF‑ist rahastatavad põllumajanduse otsetoetused, EAGF-ist ja Eesti riigieelarvest rahastatav sektoripõhine toetus mesindussektori arendamiseks ning Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ehk EAFRD‑st ja Eesti riigieelarvest rahastatavad maaelu arengu toetused. Teiseks, see osa Euroopa Liidu põllumajandustoodete ühisest turukorraldusest, mis ei lähe tulevikus ÜPP strateegiakavade alla ja mida rakendatakse eraldi. Näiteks tootjaorganisatsiooni, nende liitude ja tootmisharudevahelise organisatsiooni tunnustamine, sekkumiskokkuost, eraladustamine jne. Kolmandaks, "Eesti maaelu arengukava 2014–2020" ehk MAK‑i toetused, mille andmist käsitlev osa on suures osas muutmata kujul tõstetud kehtivast Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadusest üle käesolevasse eelnõusse. Mäletatavasti uue ÜPP väljatöötamine venis, mistõttu otsustati Euroopa Liidu tasemel käesolevat ÜPP‑d pikendada kahe aasta võrra, 2021–2022, mis tähendab seda, et neid taotlusi menetletakse kuni 2025. lõpuni ja selle tõttu oli mõistlik see tervikuna siia üle tõsta. Neljandaks, kõik muud ÜPP abinõud, mis ei mahu ühegi kolme eelmainitud rühma alla. Nendeks on Euroopa Liidu ja siseriiklikud põllumajandustoodete kvaliteetkavad,

Esiteks juba mainitud asjaolu, et valdavat osa ÜPP toetustest hakatakse rakendama mainitud ÜPP strateegiakava alusel ja selles toodud tingimustel. Väga lihtsustatult võib öelda, et tegemist on senise maaelu arengukava rakendusala laiendamisega otsetoetustele. Teiseks, maaelu arengutoetuste puhul lisandub võimalus anda toetust otsustuskorras. Traditsiooniliselt on maaelu arengu toetusi antud kas avatud taotlemise korras või hankemenetluse korras. Otsustuskorras saab maaeluminister maaelu arengu toetust anda riikliku programmi või riikliku kava või olulise avaliku huviga tegevuse elluviimiseks, kui see on kooskõlas Euroopa Liidu asjakohaste õigusaktidega, ning sellisel viisil on võimalik toetust anda üksnes riigiasutusele. Kolmandaks, uueks elemendiks ÜPP‑s on põllumajanduse teadmussiirde‑ ja innovatsioonisüsteem AKIS, mis on Euroopa Liidu alusmäärusest tulenev kohustuslik element ning mille toimimist on võimalik rahastada ÜPP strateegiakava vahenditest. AKIS‑e ülesandeid täidab Maaeluministeeriumi hallatav asutus, kelle ülesanne on koordineerida ja arendada põllu‑ ja maamajanduse valdkonna teadmussiiret, nõuandeteenust ja innovatsiooni toetavat tegevust. Nende ülesannete täitmiseks on võimalik nimetatud asutusele anda ÜPP strateegiakava vahenditest toetust juba eespool mainitud otsustuskorras. Osas "Kogukonna juhitud kohalik areng – LEADER" on on kohalikele tegevusgruppidele seaduses ette nähtud võimalus koostada ühisstrateegiaid ehk kohaliku arengu strateegiaid, mis lisaks maaelu arengu fondile EAFRD saavad vahendeid ka vähemalt ühest Euroopa struktuuri‑ ja investeerimisfondist, et seeläbi laiemalt ja süsteemsemalt kohalike arenguvajadustega tegeleda. Siin tavaliselt räägitakse ka nõndanimetatud multifondide süsteemist. ÜPP strateegiakava pindala‑ ja loomapõhiste toetuste kontrollimist käsitlevates sätetes tooksin uue elemendina välja pinnaseiresüsteemi, mis peab tulevikus hakkama Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametil ehk PRIA‑l võimaldama regulaarselt ja süstemaatiliselt vaadelda, seirata ja hinnata põllumajanduslikke tegevusi ja praktikaid põllumajandusmaal. Ka selle süsteemi kohaldumine saab alguse 2023. aastast ja see on liikmesriikidele Euroopa Liidu õigusaktidest tulenev kohustus. Lõpetuseks. Seaduse jõustumine on kavandatud 2023. aasta 1. jaanuarile. Eelnõuga tunnistatakse kehtetuks seni kehtiva Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus. Loodan väga, et parlament menetleb seda etteantud korras ja me suudame selle seaduse aasta lõpus vastu võtta, selleks et 1. jaanuaril see kõik rakenduks. Aitäh teile, austatud! Ja nüüd küsimused. Helle-Moonika Helme, palun!

Nimetatud sekkumiste peamine eesmärk on panustada senisest veelgi enam keskkonnahoiu suurendamisse ja kliimamuutuste leevendamisse [---]." Sõnad on ilusad, aga me teame, et Euroopa Komisjoni roheleppe "Fit for 55" kavades on väga palju sellist, mis tegelikult hävitab meie põllumajanduse sellisel kujul, nagu me seda teame. Hollandi põllumehed juba protesteerivad, sest toetused on otseses seoses nende senise tegevuse kohustusliku kokkutõmbamisega ja mõnes sektoris isegi lõpetamisega. Milline on teie teadmine sellest, kuidas see kuidas see kõik võib hakata mõjutama meie põllumajandust, meie toiduainete tootmise sektorit tulevikus? Aitäh, austatud küsija! Te tõite Hollandi näite. Holland on võib-olla see riik Euroopas,

mis hakkab toimima vastuvõetud raamseaduse alusel, ei kavanda otseselt näiteks loomade arvu vähendamist. Tõsi, me oleme siin seotud toetuste kaudu pigem soovinud seda, et põllumajandusega tegelevad tootjad saaksid seotud toetust maksimaalses määras.

ütlete, et te ei ole nõus sellega, et need ametid oma pädevuse piires tegutseksid. Järelikult nad tegutseksid siis mitte oma pädevuse piires. Miks te nii arvate? Aitäh! Mul ei tule küll ette, nagu me oleksime öelnud, et me ei ole nõus sellega, et pädevad asutused peavad toimima pädevuse piirides. Aga selge on see, et kogu üldine seire selles mõttes läheb hulga täpsemaks. Uued eesmärgid ei ole ju seotud mitte sellega, kas menetlusdokumendid ehk taotlused on esitatud bürokraatlikult õigesti, vaid sellega, kas selle taotluse ja kas nende eesmärkide ja nende sekkumiste kaudu saavutatakse neid eesmärke,

Mis ma tahtsin küsida? Kui see ühel hetkel ikkagi käest ära läheb, kogu see asi, ja on näha, et Eesti põllumajandus ja Eesti toidutootmine, see kõik ikkagi kannatama hakkab, kas Eesti on suures plaanis valmis ja võimeline

mitmekümneid kordi läbi arutatud ka sektori esindajatega ja see on olnud päris kõva koostöö. Aga see ei tähenda, nii nagu te ka ise mainite, et me saame alati täpselt sada protsenti seda, mida me soovime. Küll on ka meil Eestis juba olemas ettevõtjaid, kes sõltumata sellest, mida komisjon ütleb, või sellest, mida Eesti riik ütleb, tahavad oma kliimajalajälge vähendada ja teevad selleks erinevat ettevalmistust. Meil on väga suured võimalused biogaasi tootmises, mis tähendab, et selle kaudu loomakasvatus saada teatud lisandväärtust suunaga keskkonnahoiule kui ka tegelikult lisandväärtust tootmisprotsessile, kus lõppeesmärk on kulusid kokku hoida.

Tahaksin teada. Siin on väga huvitavaid asju, mida tohib ja mida ei tohi. Keelatud on operatsioonid, mis muudavad looma välimust. Teine asi, keelatud on kastreerimine, kui see tekitab loomale valu kudede nekroosi tekitaval viisil. Minu küsimus ongi, et äkki avate need loomade välimust muutvad tegevused, mida ei tohi teha. Ja mismoodi tohib nüüd edaspidi mune maha võtta, ilma et see valu tekitaks? Aitäh, austatud küsija! Loomade heaolu oma olemuselt on sama tähtis nagu inimeste heaolu. Need erinevad seadused, regulatsioonid, mida arutatakse ka Euroopas tervikuna, tegelevad igapäevaselt sellega, et loomade heaolu oleks tagatud, kaasa arvatud see, kas üks või teine operatsioon või sekkumine looma igapäevasesse ellu tekitab valu või mitte. Selle tõttu ma jätaksin nende valu mittetekitamise võimaluste

ole. Läheme kaasettekande juurde. Palun siia maaelukomisjoni esimehe Sven Sesteri.

maaelupoliitika ja analüüsi osakonna nõunik Ove Põder ja õigusosakonna nõunik Jaana Lepik. Minister andis komisjonis meile ülevaate. Ma ei hakka siin pikalt seda üle kordama, kuna minister andis ka siin sellest ülevaate. Lühidalt kokku võttes võiks öelda, et et Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus on tegelikult alus Eestis Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava ellurakendamiseks. Kindlasti on oluline, et on vajalik kehtiv seadus üle vaadata uue finantsperioodi rakendamise kontekstis. Pigem on tegemist uue seadusega,

toetused moodustamas Euroopa Liidus keskmiselt makstavast umbes 80%. Samas on Eestis loomühikutega seotud toetuste mahajäämus oluliselt väiksem. Aga minister rõhutas, et oluline on tõesti, et ÜPP loob stabiilsuse ettevõtete rahavoogudes, ja see on oluline osa ka Eesti toidujulgeolekust. Minister lisas, et Euroopa Komisjon on ette valmistamas süsteemi, mis peaks hakkama kontrollima seoseid omanike vahel, näiteks kas omanike gruppi on arvestatud ettevõtted, mis grupis ei tegutse. See peaks tulevikus ära hoidma varjatud taotluste eraldamise. Euroopa Komisjon seda süsteemi liikmesriikidele ka tutvustab ja Eesti plaanib selle süsteemi üle võtta 2025. aastaks.

maaelust. Kantsler lisas juurde, et antud juhul on paralleel ka Eesti ja Euroopa Liidu ÜPP strateegiakavaga, kus tänased maaelu toetused ja otsetoetused lisatakse Euroopa Liidu

ühise põllumajanduspoliitika võrgustikuks. Kolmas teema, mida komisjonis käsitleti ja mis tekitas mingil määral elevust, on uus

näeks ju kõik seda, et tegemist on ikkagi pakkumistega – on need enampakkumised või vähempakkumised –, et võimalikult vähe oleks subjektiivsust. Otsustuskorras otsustamisel võib paraku juhtuda, et on subjektiivsust. Selle üle me arutlesime.

Ka õiguskantsler on sellele tähelepanu juhtinud, et teatavatel hetkedel oleks ministril otsustusõigus. Kuna me jõudsime tõdemusele, mis sellest eelnõust välja tuleb, et see otsustusõigus tõesti ei ole ministril mitte erasektorile

Aitäh! Tarmo Kruusimäe, palun! Ma saan aru, et mingitel koertel ei lubata enam saba [lõigata]. Võib-olla on need dogid, dogidel võib-olla on see juba ammu nii olnud. Olen kuulnud, kui pererahvas on ütelnud, et kui dogil on hea meel, siis mööbel laguneb, tegemist on justkui kumminuudiga, mis mööbli pilbasteks peksab.

siis hindeid hakataks andma. Kas see käsitleb ainult ühte segmenti või on teil teada mingeid muid näiteid, mis hakkavad trendi looma meil Eestis, kui tahtlikult hakatakse loomade välimust muutma? Ma pean tunnistama, et komisjonis tõesti nii täpsustavaid küsimusi, nagu täna saalis siin ka on küsitud, ei olnud. Ei, me ei rääkinud ei kastreerimisest ega ka võimalikest muudest protseduuridest, mis

Henn Põlluaas, palun! Aitäh, hea eesistuja! Hea ettekandja! Ma saan aru, et see seadus põhimõtteliselt tõmbab kriipsu peale ka igasugusele tõuaretusele,

ka põllumajanduses on ju pikaajaline protsess ja selle tulemus on ikkagi muutumine ja selle eesmärk on muutmine. Kas te seda ka

pöörduda ühe või teise osapoole poole, siis me seda kindlasti teeme. Aga ma juhin tähelepanu, et selle eelnõu põhieesmärk on luua raamistik, kuhu me tegelikult neid toetusi suuname ja miks me neid toetusi suuname, millised mõjud sellest tulenevad,

See reeglistik on alati olemas olnud ja kui nendes reeglites tehakse täpsustusi lähtuvalt uutest teadmistest, olgu siis teadusest, meie teadmistest või ühiskondlikest hoiakutest nendega kindlasti tulevikus tuleb arvestada. Aga kui rääkida valutegemisest, siis üks teema, mis on üleval olnud, on olnud sigade sabade lõikamine. Väga paljud ettevõtjad seda ei tee, nad põhimõtte pärast ei tee, nad püüavad sigade elu korraldada sellisena, et see ei osutu probleemiks. Aga lubatud on see näiteks näidustatud juhtudel ja spetsialisti juuresolekul. Aitäh selle Aitäh selle lõppsõna eest! Läbirääkimised on lõppenud ja juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 666 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 11. oktoober kell 17.15.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu 640 esimene lugemine. Ma palun ettekandjaks Riigikogu liikme Henn Põlluaasa.

Austatud eesistuja! Austatud kolleegid! Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna eesmärk on tagada eesti keele, kultuuri ja rahvuse säilimine läbi aegade. Just nimelt sellest eesmärgist ongi kantud see meie esitatud keeleseaduse muutmise [seaduse] eelnõu.Eesti keele omandamise tempo on olnud väga aeglane. Kui sajandivahetusel oskas eesti keelt 38% muulastest, siis 2011. aasta loenduse järgi 44%, kasv kümne aastaga vaid 6%. Olukord ei ole tegelikult parem ka mitte täna. täna. Viimastel aastatel on sisseränne olnud Eestissecirca5000–6000 inimest aastas ja viimasel aastal kusjuures aasta ei ole kaugeltki lõppenud – on meile tulnud umbes 60 000 ukrainlast pluss see muu immigratsioon, mille puhul on sisuliselt kõik piirangud erinevate eranditega ära kaotatud.Euroopas on ainult üks riik, kus riigikeeleoskus on väiksem kui Eestis, ja see on Moldaavia. Ma arvan, et ei ole vist kellelgi uhke tunne ennast kõrvutada selle riigiga või teada seda, millises olukorras me oleme.Me näeme igapäevaselt, kuidas eesti keele kasutus avalikus ruumis üha väheneb ja väheneb, teenuste kättesaadavus eesti keeles halveneb. Kuigi eesti keel on riigikeel, lokkab siin keelte paabel. Eesti on iseseisev ja meil on keeleseadus enam kui 30 aastat. Ometi näeme, kuidas vene keelega saab endiselt suurepäraselt hakkama riigiasutustes, pankades, poodides jne.Keeleseaduses jne.Keeleseaduses sätestatud meetmed eesti keele kasutamiseks ja karistus, sunniraha selle mittetäitmise eest ei ole piisavad ja ei motiveeri eesti keelt õppima ega kasutama. Et kindlustada eesti keele positsiooni ja tagada põhiseaduses sätestatud eesti keele säilimise nõue, esitaski Eesti Konservatiivne Rahvaerakond antud eelnõu, millega tõstetakse keeleseaduse rikkumisega seotud trahvimäärasid ning täiendatakse seadust uute mõjutusvahenditega. Kusjuures ka Eesti keeleinspektsiooni juht Ilmar Tomusk on korduvalt öelnud, et kui me soovime eesti keele kasutusruumi hoida ja laiendada, siis tuleb keeleseadust karmistada.Seaduse eesmärk ongi tõsta trahvimäärasid, sest nii füüsilised kui ka juriidilised isikud ei täida keeleseadust oodatud kvaliteedis. Sümboolsena mõjuvate mõjuvate trahvimäärade maksmine on muutunud mõnele ettevõttele lihtsamaks kui keeleseaduse nõuete täitmine. Siinkohal võib meenutada kas või seda kurikuulsat Lasnamäe koolidirektorit, kellele iga aasta tehti trahvi selle eest, et ta eesti keelt ei õppinud, ei suvatsenudki õppida.

Suur probleem ongi tööandja poolt töötaja suhtes keeleoskusnõuete rakendamata jätmine. Ka muud asjad, näiteks eesti keele kasutamise nõuete rikkumine Eesti riigiasutustes, avalik-õiguslikes juriidiliste kohalikes omavalitsustes, äriühingutes, mittetulundusühingutes, sihtasutustes ja muudes sellistes asutustes ja ettevõtetes. Senine 1300 euro suurune trahv on siin kavandatud tõsta 50 000 euro peale. Selline tõus peaks panema küll keeleseaduse rikkujad mõtlema.

rikkumiste puhul, aga ka eestikeelse tõlke puudumise eest võõrkeelse audiovisuaalse teose üldsusele kättesaadavaks tegemisel, avalikes kohtades paigaldatud viitadel ja siltidel, välireklaamil, sealhulgas poliitilises reklaamis eesti keele nõuete rikkumise eest, samuti olulise teabe eesti keeles [esitamata] jätmise eest reklaamis ning olulise võõrkeelse teabe eesti keelde tõlkimata jätmise eest avalikel üritustel. Samuti eesti keele kasutamise nõuete rikkumise eest tarbija teenindamisel, eestikeelse märgistuse või kasutusjuhendi puudumise eest kaupadel

eriti tänastes oludes, suhtutakse EKRE eelnõusse väga tõsiselt. Kahjuks ei ole see esimene kord, kui vastav eelnõu

see, miks me oleme tulnud selle eelnõuga välja. Olgem ausad, eesti keel on hädaohus. Meie kohustus ja ülesanne on teda kaitsta ja teha kõik, et eesti keel meie keele‑ ja kultuuriruumist ei kaoks. Aitäh! Aitäh, austatud ettekandja! Teile on ka küsimusi. Siim Kiisler, palun! Aitäh, juhataja! Austatud ettekandja! Ütlesite oma sõnavõtus, et need uued trahvisummad ja sunniraha peaksid panema tööandjaid mõtlema. Kas mingi konkreetsem arvutuskäik või mõttekäik oli ka seal taga, kuidas te nende numbriteni jõudsite? Iseenesest väga tervitatav mõte, aga

ja me näeme, et sellest ei ole sisulist kasu olnud, kõiki neid nõudeid on väga-väga suurel määral eiratud. Sunniraha, mis kehtivas seaduses

ja seda, kuidas sellest hoolimata korduvalt ja korduvalt on ettekirjutusi eiratud ja sunniraha

Kui vaadata ajas eesti keele valdamist ja kasutamist, siis ma ütlen, et 15 aastat tagasi oli Ida-Virumaal suhe eesti keelega nii teenindussfääris kui ka mujal palju parem kui täna. See asi on tagasi läinud ja sellepärast kindlasti on

Väga hull on olukord olnud koolides. Koolides me oleme nõudnud 60% ja oleme nõudnud muid meetmeid, kuid tegelikult koolides,

teame, et on terve hulk inimesi, kes siiski keelt oskavad, aga nad keelduvad seda kasutamast. Aitäh!

Ei, sugugi mitte. Siin on ju see loetelu olemas, mille te ka ette lugesite. Need karistused laienevad kõikidele seaduses ja selles eelnõus toodud asutustele.

Seda mina ei oska tõtt-öelda siin välja tuua, milline liberaalsele poolele sobilik sunniraha võiks olla. Aga kui me vaatame seda, et nagu sa mainisid, siin on varem neid sunniraha tõstmise ettepanekuid korduvalt tagasi lükatud ja 30 aastat juba kehtivad praktiliselt ikka

liberaalsel poolel mõtteid ikkagi selles suunas, et sunniraha tuleb tõsta, ka keeleinspektsiooni juhi väga-väga tugeval toetusel.

et EKRE rikkus Narvas oma valimisreklaamidel keeleseadust ja reklaamis ennast venekeelsete valimisreklaamidega. Keeleamet tegi EKRE‑le ettekirjutuse,

oma heade fraktsioonikaaslastega varem algatanud sarnase eelnõu, kus oli ettepanek karmistada karistusi. Aga hea kolleeg Puustusmaa mõnes mõttes juhtis tähelepanu

mis kõik on tegelikult juriidilised isikud. Nii et siin me ilmselt peame kahe lugemise vahel täpsustusi tegema. Või kuidas te kommenteerite?

Meile tuleb ka postkastidesse venekeelseid reklaame. Jah, see probleem tuleb lahendada, kord majja lüüa ja mitte ainult rongijaamas või Balti jaamas, aga laiemalt, igal pool. Jah, Aitäh, austatud ettekandja! Teile rohkem küsimusi ei ole. Tänan! Tänan! Läheme edasi. Ma palun siia ettekandjaks kultuurikomisjoni aseesimehe Liina Kersna. Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Kultuurikomisjon arutas antud eelnõu teisipäeval, 20. septembril. [istungist] võtsid osa komisjoni liikmed Helle-Moonika Helme, Siim Kiisler, Signe Kivi, Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Marko Šorin ja Margit Sutrop, kes oli Heidy Purga asendusliige. Olime kutsunud kohale eelnõu algataja esindaja Anti Poolametsa ning Haridus‑ ja Teadusministeeriumi keelepoliitika osakonna juhataja Andero Adamsoni ja Keeleameti direktori Ilmar Tomuski.Haridusministeeriumi keelepoliitika osakonna juhataja Andero Adamson kinnitas, et eelnõu juhib tähelepanu õigele küsimusele. Haridus‑ ja Teadusministeerium aga kujundas oma seisukoha, mille valitsus ka kinnitas, et antud eelnõu esitatud kujul mitte toetada. Trahvimäärade teemal konsulteeriti ka Justiitsministeeriumiga, kes oli samuti seisukohal, et eelnõus toodud kujul määrade tõstmist ei peaks toetama. Adamson lisas, et aasta tagasi Riigikogus keeleseaduse eelnõu menetledes sai kokku lepitud, et Haridus‑ ja Teadusministeerium võtab endale ülesandeks analüüsida sunniraha määra erinevates seadustes. Analüüs näitas, et keeleseaduse puhul võiks sunniraha määr olla kõrgem. Lähtuda võiks kehtivast korrakaitseseadusest, mille järgi on üleüldine sunniraha ülemmäär Eesti riigis 9600 eurot. Sellest tulenevalt soovib Haridus‑ ja Teadusministeerium välja tulla tulla eestikeelsele haridusele üleminekuks vajalike muudatuste paketis ka keeleseaduse muudatusega. Ettepanek on tõsta sunniraha ülemmäär 640 eurolt 9600 euroni. Lisaks on soov anda Keeleametile juurde pädevust järelevalve teostamiseks koolisüsteemis, et eestikeelset õpet paremini toetada. Haridus‑ ja Teadusministeerium toetab ka Justiitsministeeriumi seisukohta ettevõtetele ärikeelu kehtestamise kohta, kuid selle jaoks on olemas eraldi seadus. Adamson sõnas, et Haridus‑ ja Teadusministeerium toetab eelnõu eesmärki ning esitab ka sellekohased eelnõud.Keeleameti juht Ilmar Tomusk andis ülevaate, kuidas kuidas Keeleamet praktilist järelevalvet läbi viib ning mis puhkudel rakendatakse sunniraha. Sunniraha ülemmäär on seaduses algusest peale olnud 640 eurot ning see kehtib aastast 2002. Sunniraha rakendamisel on Keeleametil kaalutlusruum sõltuvalt inimese ametikohast ja tema sissetulekust. Näiteks, lasteaiaõpetaja abidele määratud sunniraha jääb 40 ja 60 euro vahele, üldhariduskoolide õpetajate keskmine sunniraha jääb 200 ja 300 euro vahele. Haridusasutuste juhtidele ei saa määrata üle 640 euro suurust sunniraha ning summa võib selle sihtgrupi puhul jääda nõrgaks, tõdes Ilmar Tomusk. Tomusk lisas, et väikeettevõtetele on 640 euro suurune sunniraha oluline argument ning tehakse kõik endast sõltuv, et seda mitte maksta. Suurettevõte, näiteks Maxima, kellele on korduvalt määratud 640‑eurost sunniraha, isegi ei küsi enam, mille pärast see sunniraha määrati, vaid maksab kohe sunniraha ära ja sellega asi laheneb. Tomuski sõnul on sama lugu ka mõne omavalitsusega. Nii Tallinna Linnavalitsusele kui ka Narva Linnavalitsusele 640 euro suuruse sunniraha maksmine probleeme ei tekita ning nad toimetavad omasoodu edasi. Tomusk lisas, et sunniraha tõstmine on Keeleameti jaoks oluline ning tõus võiks olla vähemalt kümnekordne. See motiveeriks ettevõtteid keelenõuetele rohkem tähelepanu pöörama. Tomuski arvamuse kohaselt on eelnõus toodud trahvid riigi karistuspoliitikat vaadates aga proportsioonist väljas.Kitsaskohti keeleseaduses on Tomuski hinnangul kümmekond. Tuleks kaotada need seaduseaugud ning sõnastada selgelt, et eestikeelne teave peab olema esikohal ning vähemalt niisama hästi nähtav kui võõrkeelne teave. Tomusk tõi välja ka info näiteks taksojuhtide kohta. Taksojuht võiks saada teenindajakaardi alles siis, kui ta oskab eesti keelt. Praegu saab taksojuht teenindajakaardi kätte ning ta võib tööle hakata, kuid siis hakatakse trahvima. Tomuski arvamuse kohaselt ei ole õige, et riik annab nii‑öelda ühe käega õiguse tegutseda ning teise käega hakkab eesti keele mitteoskamise eest trahvima. Korras seadus koos sunniraha tõstmisega annab parema efekti kui eelnõus toodud ettepanekud, hindas Tomusk. Tomusk lisas, et sunniraha ise on väga hea meede. Kui Keeleamet teeb ettekirjutuse, siis sunniraha on olemuselt motivaator, et motiveerida ettevõtjaid vabatahtlikult ettekirjutust täitma. Sunniraha puhul antakse tähtaeg ning võimalus teha selle tähtaja jooksul asjad korda selliselt, et sunniraha maksma ei pea. Sunniraha võib kasutada ja rakendada seni, kuni ettekirjutus on täidetud. Tomusk sõnas, et toetab üldiselt Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohta antud eelnõu suhtes.Komisjoni liige Siim Kiisler sõnas, et Riigikogu on nii eelmise kui ka praeguse koosseisu jooksul teinud ettepanekuid keeleseaduse muutmiseks Haridus‑ ja Teadusministeerium on eelnõude ettepanekuid pikalt analüüsinud. Kiisler küsis, millal saabub Haridus‑ ja Teadusministeeriumist vastav eelnõu. Kiisler lisas, et kui eelnõu ei saabu lubatud ajaks või on kuupäev liiga hiline, siis on õigustatud, et Riigikogu teeb ise need otsused ära. Andero Adamson vastas, et paari päeva jooksul jõuab eestikeelsele õppele üleminekut puudutav eelnõu kooskõlastusringile. Paketi sees on keeleseaduse muudatus, kus on sees sunniraha ülemmäära tõstmine 640 eurolt 9600 euroni. Ettepanek puudutab kõiki, mitte ainult haridustöötajaid. Trahvimäärade ja muu kohta tuleb eraldi keeleseaduse muudatus, mis on plaanis veel 2022. aasta sees.Helle-Moonika Helme arvamuse kohaselt on halb praktika ühendada ühte eelnõusse mitu asja. Helme viitas ministeeriumis ettevalmistatavate eelnõude paketile ning küsis, kas on tutvutud ka EKRE algatatud eelnõuga. Tomusk selgitas, miks eestikeelsele õppele ülemineku seaduse eelnõus on sees sunniraha. Keeleseaduse § 32 ütleb ainult seda, et ettekirjutuse täitmata jätmise korral on asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras rakendatav sunniraha ülemmäär 640 eurot. Kui seda muudetakse haridusvaldkonna seadusemuudatusega, siis kehtib see kõikide valdkondade kohta ühtselt, ka juriidiliste isikute kohta. Tomuski sõnul on see hea koht vastava muudatusega tegelemiseks. Ta lisas veel, et keeleseadus on vaja korda teha ennekõike järelevalve seisukohalt, kuna selles on 11 aastat olnud väga palju auke, mida ei saa tõlgendades ületada. Keeleseadus tuleb korda teha ja alles siis saab hakata tegelema trahvimäärade muudatustega, oli Keeleameti juhi seisukoht.Viktoria Ladõnskaja-Kubitsa sõnul peaks sunniraha käima käsikäes positiivse programmiga. Ladõnskaja-Kubits küsis, kuidas ministeeriumi esindaja hindab keeleõppe olemasolevaid riigipoolseid pakkumisi, kas on mõeldud alternatiivsetele võimalustele ning mil viisil koolides järelevalvet läbi viima hakatakse, et see tooks kaasa positiivseid tulemusi. Andero Adamson tunnistas, et pakutavad teenused ei ole piisavalt paindlikud, ning lisas, et on Kultuuriministeeriumi poole pöördunud ettepanekuga kujundada teenuseid paremini. Haridus‑ ja Teadusministeerium on teinud teiste keeleõppega tegelevate ministeeriumidega kokkuleppe, et järgmisel Euroopa rahade perioodil vastutab haridustöötajate keeleõppe eest Haridus‑ ja Teadusministeerium, pakkudes neile tasuta keeleõpet. Koos Keeleametiga on protsess ka ette valmistatud. Pöördutud on kohalike omavalitsuste ja koolide poole, saamaks teada, kui palju on keeleõpet soovivaid inimesi ja millised need kursused peaksid olema.Ilmar Ilmar Tomusk selgitas, miks peavad keeleametnikud järelevalvet tegema keeleoskuse üle ka väljaspool tunde. Tomuski sõnul on probleem selles, et eesti keeles oma ainet õpetav õpetaja peab oskama eesti keelt C1‑tasemel.

Paljudel juhtudel on nii, et nõuetekohaselt eesti keelt oskav õpetaja, kes peaks eesti keeles oma ainet õpetama, tegelikult seda ei tee, kinnitas Tomusk. Ta nõustus, et iga järelevalve tekitab pinget, kuid paanikaks ei ole põhjust, kuna konkreetne järelevalve koolides on nii õpetajate kui ka koolijuhtide jaoks nõustav. Selle alusel antakse tagasisidet ja ennekõike nõu koolijuhile, kuidas ja mida peaks parendama. Kui koolijuht on jätnud midagi süstemaatiliselt tegemata, on Keeleametil võimalus teha ettekirjutus ja vajaduse korral rakendada ka sunniraha. Seega komisjoni liikmed nõustusid, et antud teemaga peab edasi tegelema. Kuna ministeerium on ka varasemalt lubanud, et nad tulevad välja sarnaste eelnõudega, aga siiani ei ole me neid eelnõusid näinud, siis langetas komisjon konsensuslikult järgmised otsused: teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 27. septembril, otsus oli konsensuslik, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada, see oli samuti konsensuslik otsus, ja määrata juhtivkomisjoni esindajaks Liina Kersna ehk mina. Aitäh! Aitäh, austatud ettekandja! Teile on ka küsimusi. Jaak Valge, palun! Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Vaevalt tõepoolest keegi vastu vaidleb, et eesti keele oskuse madala määra peapõhjus on see, et eestikeelne keskkond ei ole kõikjal tagatud. Aga viimasel viiel aastal on see olukord massiimmigratsiooni tõttu veelgi ja järsult halvenenud. Püsielanikena Eestisse asunuid on aastas rohkem, kui suudetakse ühes aastas teisekeelsetele eesti keelt selgeks õpetada. See on väga lihtne arvutus. Ukraina põgenikke ma siin silmas ei pea. Aga valitsus siiski seda eelnõu ei toetanud ja massiimmigratsiooni ka ei olda nõus piirama. Nüüd tahaksin mina teie kui koalitsiooni juhtiva erakonna ühe juhtisiku käest küsida, kas üldse on kavas eesti keele oskuse määra parandada ja kui tõesti on, mis siis need uued täiesti revolutsioonilised meetodid on. Aitäh! Aitäh! Te küll ei tahtnud rääkida Ukraina sõjapõgenikest, aga ma siiski räägin, kuna neid tõesti on meie ühiskonda väga palju juurde tulnud. Selge, et nad ei oska eesti keelt ja nad suurendavad nende elanike osatähtsust, kes ei suuda rääkida eesti keeles. Seetõttu on valitsus ka lisaeelarvega märkimisväärseid vahendeid suunanud just nimelt eesti keele õppele, jõuliselt on arendatud ka internetipõhiseid keeleplatvorme, kus saab iseseisvalt keelt õppida. Ma arvan, et kõige olulisem ja kõige määravam lahendus on eestikeelsele haridusele üleminek. Sel teemal tegi ka eelmine, aga eelkõige on just praegune valitsus teinud ja on tegemas väga väga mõjusaid otsuseid, selleks et aastaks 2030 oleksid kõik Eestimaa koolid eestikeelsed. Tänane olukord on, et näiteks Sillamäel kahe venekeelse põhikooli õpilastest

võrreldavalt on 9600 selline õige suurusjärk. Seda kinnitas ka Tomusk, et vähemalt kümnekordselt peaks tänaseid sunnirahamäärasid tõstma. See tähendab, et

Seni õpetasime kusagil 2000‑le, kui nüüd lisanduvad need, kes seda B1‑taset varem ära ei teinud, siis tuleb 1000 juurde. Aga samal ajal, teeme jälle lihtsa arvestuse,

instrumendiga, meetodiga. Peab olema midagi muud. Minu küsimus ongi see, et mis see siis on, kui te ei ole nõus massiimmigratsiooni piirama. Aitäh! Kindlasti peab riik pakkuma uussisserändajatele väga operatiivselt põhjaliku keeleõppe võimalusi. Seda on tehtud, aga seda saab kindlasti teha oluliselt paremini. Me ka kultuurikomisjonis oleme arutanud erinevate keeleõppe e‑platvormide üle, mis on näidanud väga efektiivseid tulemusi. Lisaks muidugi on keelekursused, mis toimuvad näost näkku ja mis on ka kindlasti efektiivsed. Aga küsimus ongi selles, et riik peab kõigis oma hoiakutes ja väärtushinnangutes andma uussisserändajatele märku, et Eesti riigis peab oskama eesti keelt, see on elementaarne. Kuna tõesti seoses Venemaa agressiooniga Ukraina vastu on Eesti riiki tulnud väga palju eesti keelt mitteoskavaid inimesi, siis on see teema aktuaalsem kui kunagi varem. Eesti keele õppe võimaluste laiendamisega tuleb kindlasti jätkata ja seda ka tehakse. Aitäh! Tarmo Kruusimäe, palun! Mina näeksin, et oleks võimalik kahte eelnõu ühendada ja kui HTM on juba jõudnud selle numbri juurde, et korrutada läbi 15‑ga, siis see passib. See on isegi ambitsioonikam, kui Isamaa kunagi oskas loota, ei läinud läbi. Praegu on EKRE veel ambitsioonikam. Ma küsiksin, et kui nüüd Isamaa omakorda tuleks välja veel ambitsioonikama [ettepanekuga], kas siis tuleb Haridus‑ ja Teadusministeerium lõpuks selle eelnõuga välja või see kordaja 15 muutub näiteks 20‑ks või 25‑ks? Aitäh!

Selle aasta sees peaks tulema teine keeleseaduse muudatus, mis vaatab keeleseadust komplekssemalt ja püüab kinni lappida ka need augud, millest ma oma ülevaates rääkisin, vahendades Ilmar Tomuski sõnavõttu. Kuna tõesti seda on Riigikogule ka varem lubatud, siis seetõttu me otsustasimegi EKRE eelnõuga edasi minna, mitte teha tagasilükkamise ettepanekut, et olla kindel, et me selle teemaga edasi läheme, sest see on oluline teema ja sellega peab edasi minema.

umbkeelsed on juba 30 aastat rahulikult võinud askeldada ühiskonna erinevates kohtades –, siis on meie pakutud 25 000 liiga karm, et tegelikult peaks olema mingi 9600 ülemine piir. Kus on see loogika, et looduse reostamine on kordades kallim kui ühiskonna reostamine? Aitäh! Nii nagu ma teile enne soovitasin, soovitan teil esitada Haridus‑ ja Teadusministeeriumile kirjalik küsimus, et nad selgitaksid teile täpselt oma analüüsi loogikat. Meile öeldi, et nad on analüüsinud erinevaid seaduseelnõusid, sealhulgas koos Justiitsministeeriumiga, arvestanud Justiitsministeeriumi hinnanguid ja jõudnud sellise sunnirahamäärani. Aitäh! Aitäh, austatud ettekandja! Teile rohkem küsimusi ei ole. Head kolleegid, enne kui me läheme läbirääkimiste juurde: Reformierakond on teinud ettepaneku tänast tööpäeva pikendada, juhul kui me ei jõua päevakorraga lõpuni enne kella ühte. Seetõttu panen ma selle Reformierakonna ettepaneku hääletusele.

Head kolleegid, panen hääletusele Eesti Reformierakonna fraktsiooni ettepaneku tänast, 27. septembri 2022. aasta täiskogu istungit pikendada kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella 14‑ni. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt hääletas 25 Riigikogu liiget, vastuolijaid ja erapooletuid ei olnud. Istungit on pikendatud.

hea kolleegi Tarmo Kruusimäe seisukohta, et need kaks eelnõu, EKRE ning Haridus‑ ja Teadusministeeriumi oma, võiks ühendada.Me oleme siin täna rääkinud palju sellest, et meie avalik keeleruum on lühikese ajaga tundmatuseni muutunud. Seda tunnetavad tegelikult kõik. Eriti nähtav on see suurtes linnades, ka väiksemates kohtades üle terve Eesti on vene keel asunud pealetungile ja see on häiriv.Sellist olukorda me mäletame Nõukogude okupatsiooni ajast. Ometi on meil vahepeal olnud arm ja õnn omada iseseisvat Eesti riiki, mille põhiseaduse preambul väga selgelt sätestab ära Eesti Vabariigi kestmise põhialused. Üks neist ütleb väga selgelt, et eesti keel peab olema kaitstud ja seda selleks, et meie riik säiliks Eesti rahva jaoks üle aegade.30 aasta jooksul on selleks kindlasti ka palju tehtud. Eesti keele kaitseks on meil olemas ju isegi keeleseadus. Aga elu teeb oma korrektiivid ning me näeme järjest enam, et see seadus sellisel kujul on ajale jalgu jäänud. Meie lõunanaabrid on meist palju rohkem ära teinud ja kiiresti tegutsenud, tõrjumaks vene keelt välja avalikust ruumist. Samuti oleks ka meie pidanud juba mitu kuud tagasi astuma selleks

võime järeldada, et meil on mitmetel hinnangutel juba üle 400 000 vene keelt emakeelena rääkivat inimest ning kui need protsessid niisama kiirelt jätkuvad, siis tõuseb nende inimeste arv poole miljonini.Vahelepõikena. Alates maikuust ei kontrolli PPA enam meie lõunapiiril riiki sisenejaid, mistõttu ka Riigikogu liikmetele ei anta enam tõeseid arvandmeid selle kohta, kui palju meile Ukraina sõjaga seoses inimesi tuleb. Siin ei ole enam tegemist isegi sellega, et meie eest püütaks justkui midagi varjata, vaid asi on palju hullem. PPA peadirektor tunnistas meie fraktsiooniga kohtumisel, et hetkel nad kontrollivad ainult idapiiri. Kogu muu liikumine on praktiliselt kontrolli alt väljas ja tegelikkuses puudub riigil teadmine, kui palju võõraid meil täpselt on, mida nad teevad, mis on nende plaanid edaspidiseks, mis meelsus neil on. See kõik on ülimalt kahetsusväärne. Kui meil pole täpseid sisendeid, siis kuidas me saame riigina vaadata adekvaatselt tulevikku ja reguleerida meie riikluse seisukohast olulisi valdkondi seadusandluse tasandil, nii et me oleksime ka päriselt kaitstud, mitte ainult sõnades?Tulles tagasi eelnõu 640 juurde: mis on selle eelnõu sisuline mõte? See seisneb väga lihtsalt öeldes selles, et kes ei taha aru saada, see peab tunda saama. Kui ikka suured hargmaised kaubandusketid ei suuda tagada eestikeelset teenindust – kahjuks on viimasel ajal mindud isegi nii häbematuks, et ukrainlaste tööhõive sildi all venestatakse meie teeninduskultuuri, kähvatakse eestlasest kliendile üle leti või kassas häbematult: "Govorite po russki!", tõlkes siis: "Rääkige eesti keeles!" –, siis isegi, kui teha meie Keeleametile kaebus, on trahvimäärad nii naeruväärsed, et see ei muuda tegelikkuses mitte midagi.Omaette midagi.Omaette teema on ka, et Keeleamet on peadirektori sõnul pigem nõuandev kui karistav organ. Kuid me peaksimegi küsima, et äkki me peaks ka siin midagi muutma, sest asjad on ikka väga-väga käest ära läinud. Kindlasti on kõrged trahvimäärad olulised, et tekitada esialgu mõtteviisi muutus ja sealt edasi ka käitumuslik muutus.Meie eesmärk peaks alati olema suunatud kõrgemale, kui meie hetkeline administratiivne suutlikkus on. Ja meie eesmärk, eriti praegu, kui vene ja ka inglise keele pealetung on hirmuäratav, peaks olema eestikeelne Eesti. On kurb, et Eesti Vabariigi 30. taasiseseisvusaastal me peame sellest üldse rääkima.Aga jah, eestikeelne Eesti. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on sisse andnud ka eelnõu, mis meid sellele seitsmepenikoormasaabastega lähemale viiks. Meie üks ettepanek muuseas on, et kõik riigiasutused ja ettevõtted Eesti Vabariigi territooriumil kasutaksid asjaajamiskeelena ja infojagamiskeelena ainult eesti keelt. See oleks enesestmõistetav, sest eesti keel on riigikeel, ametlikult. On ülimalt kahetsusväärne, et mitteametlikult on selle kõrvale iseenesestmõistetavalt hiilinud vene ja inglise keel. See olukord peab muutuma, kui tahame, et Eesti jääks Eestiks.

Heiki Hepner, palun, Isamaa fraktsiooni nimel!

Põhiseadus kohustab meid tegema kõik, et eesti keel säiliks läbi aegade. Tõepoolest, selle kõige tegemise juures tuleb mõtelda nii präänikule nii präänikule kui ka piitsale. Antud juhul me arutame seda piitsaküsimust ja see on täiesti asjakohane. Kui 20 aastat pole sunnirahamäärad kasvanud, siis ilmselgelt on tekkinud keeleõppes ei saa seda kindlasti tolereerida. Isamaa Erakond on teinud korduvalt, ka Isamaa Erakonna liikmed, fraktsiooni liikmed on teinud korduvalt ise

jõuab Haridus‑ ja Teadusministeeriumi esitatud eelnõu siia saali, me ikkagi selle koosseisu ajal teeme need sammud ära. Ma väga-väga loodan seda ja julgen kinnitada, et Isamaa fraktsioon kindlasti selle nimel pingutab. Kui nüüd vaadata selle konkreetse eelnõu sisse, siis tõesti, nii nagu ma oma küsimuses ütlesin, meil

kas kultuuri reostamine on vähem sanktsioneeritav kui looduse reostamine. Eks me saame need debatid siin kahe lugemise vahel ära pidada. Sama lugu on ka selle eelnõu § 1 punktiga

need teemad tuleb läbi arutada. Aga kui me vaatame natukene laiemalt, siis tõepoolest ka antud juhul ei ole see

asjaajamises kasutama ainult eesti keelt. Me räägime, et meil ei ole omavalitsustes võib-olla piisavalt raha ja see on teinekord täiesti asjakohane

seaduseelnõu, mis karmistab karistusi keeleseaduse nõuete rikkumise eest, heaks kiita. Isamaa kindlasti toetab ka selle eelnõu edasist menetlust ja paremaks muutmist. Aitäh! Aitäh! Tundub, et rohkem läbirääkimiste soovi fraktsioonidel ei ole, seega on läbirääkimised lõppenud. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 640 esimene lugemine lõpetada. Me olemegi lõpetanud esimese lugemise. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 11. oktoober kell 17.15. Head kolleegid, tänane istung on lõppenud. Aitäh! Kohtumiseni homme!